Okkur verður stundum tíðrætt um slakt samstarf innan ríkisstjórnarinnar en við getum ekki öll alltaf valið samstarfið. Sjáum t.d. fulltrúa lögreglu sem fær það verkefni að ryðjast inn á sjúkrahús í húmi nætur og hrifsa þaðan einstaklinga á brott. Þessar aðferðir eru réttlættar á grunni hugmynda um skort á samstarfsfýsi móður og fjölfatlaðs barns. við skulum aldrei gleyma því — að lögreglunni ber að fylgja skipunum til að framkvæma verkefni, m.a. þessi, verkefni sem verða að bera merki meðalhófs þegar jafn viðkvæmir einstaklingar eru annars vegar og þessa tilteknu nótt. Þetta hefur hins vegar borið þess merki að vera valdbeiting í sinni hörðustu mynd og stjórnvaldsathafnir eru á ábyrgð ráðherra og í boði þessarar ríkisstjórnar. Fyrirskipanir sem þessar eru líka alveg mjög skýrt dæmi um værukærð gagnvart lögreglufólki á vettvangi sem fær núna yfir sig holskeflu af neikvæðri umfjöllun sem var fyrirséð í alla staði. Forseti. Á Íslandi verða framkvæmdar fleiri brottvísanir

að þótt það sé mögulega ekki barninu fyrir bestu að sæta brottvísun þá er ekki sama hvernig lögreglunni er gert skylt að sinna verkefnum sínum. Lögreglan þarf traust okkar og við í Samfylkingunni erum svo sannarlega samstarfsfús

þegar fólk sér stjórnmál og stofnanir ítrekað haga sér á kaldan eða óréttlátan hátt, sérstaklega gagnvart þeim sem þegar eru í mjög erfiðri stöðu? Nýjasta dæmið af mörgum er framkoma stjórnvalda í garð Yazans Tamimis en sú framkoma er sérstaklega sjokkerandi í ljósi þess að um er að ræða langveikt barn sem biðlar nú til okkar að bjarga lífi sínu. Skilaboðin sem stjórnvöld ítrekað senda eru mjög skýr: Jaðarsett fólk og aðrir einstaklingar í viðkvæmri stöðu eiga hvorki að vera virtir né verndaðir. Þeir eru síðri og eiga því ekki umhyggju skilið. En þá er mikilvægt að spyrja: Hvaða áhrif hafa slík skilaboð á heimsmynd og hugmyndafræði t.d. barna og ungmenna? Draga slík skilaboð úr samkenndargetu ungs fólks? Hvaða áhrif hefur það á samfélagið að setja pólitíska eða skrifræðislega skilvirkni framar mannlegri reisn? Forseti. Stefna sem stuðlar að menningu þar sem komið er fram við fólk á ómannúðlegan hátt, þar sem manneskjur verða að tölustöfum eða vandamálum sem þarf að leysa frekar en manneskjur með innbyggt virði slík normalísering þessa virðingarleysis gagnvart mannlegri reisn smitar út frá sér og hefur áhrif á hegðun okkar allra og sérstaklega á börn og ungmenni þar sem þau eru enn að móta skilning sinn á siðferði, á samfélagi, á réttlæti. Virðingarleysi fyrir lífi annarra og velferð ýtir undir ofbeldi og grefur undan samheldni samfélagsins. Þegar fólk upplifir ekki lengur tengingu í gegnum sameiginleg gildi um umhyggju og virðingu fyrir lífi þá eykur það sundrung og spennu. Hvernig samfélagið kemur fram við sína viðkvæmustu einstaklinga endurspeglar siðferðilegan áttavita þess. Við sem samfélag, sem manneskjur, getum ekki setið hjá þegar stjórnmál, lög og samfélagsleg kerfi eru farin að vinna gegn gildum samfélagsins og grafa undan mannhelgi. (Forseti hringir.) Ef sagan hefur kennt okkur eitthvað, forseti,

Virðulegi forseti. Við hernaðar- og herstöðvaandstæðingar höfum um áratugaskeið bent á mengun á svæðum þar sem Bandaríkjaher hefur og hefur

ganga yfir hraun þar sem hætta var á að ósprungnar sprengjur myndu springa og af því gæti hlotist skaði. Í maí árið 2021 var samþykkt hér á Alþingi þingsályktunartillaga sem flutt var af stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis um hreinsun á Heiðarfjalli á Langanesi. Hvatamaður að tillögunni var þáverandi þingmaður Vinstri grænna, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Nú, nokkrum árum seinna, erum við að sjá að það er að komast hreyfing á þetta mál. Það var m.a. í frétt í Morgunblaðinu í gær undir yfirskriftinni „Heilsuspillandi efni langt yfir mörkum“. Norsk rannsóknastofnun, sem Umhverfisstofnun fékk til að framkvæma frumrannsókn á menguninni á Heiðarfjalli, hefur leitt í ljós að þrávirka efnið PCB, blý, asbest og olíuefni eru til staðar í styrk sem er langt umfram viðmiðunarmörk. Ég hef áhyggjur af því að þetta geti verið staðan á mun fleiri stöðum.

á RÚV, Torginu, þar sem ungt fólk tók til máls og ræddi af mikilli yfirvegun og skynsemi um ástandið í samfélaginu, um ofbeldi, um vanlíðan, um samfélagsmiðla og áhrif þeirra á líðan þeirra. Ég verð að viðurkenna að ég fylltist mikilli von við að hlusta á unga fólkið og það hvernig þau töluðu um líðan sína og hvernig hægt væri að breyta samfélaginu, af því að það stóð ekki á svörum hjá þeim og við þurfum að hlusta á þau og við þurfum að taka það til greina sem þau segja um notkun samfélagsmiðla og annað slíkt. Þau veltu því fyrir sér og við, held ég, veltum því oft fyrir okkur mörg hér hvort við séum í raun orðin ónæm fyrir því ofbeldi sem birtist okkur daglega í fréttum, á fréttamyndum og á samfélagsmiðlum. Ég er gömul eins og sjá má og man þá tíð þegar ein fréttamynd gat breytt kúrsi í heimsmálunum vegna þess að þá sá fólk eitthvað sem gerðist í stríði, sem varpaði nýju ljósi á það sem var að gerast. Þannig er það ekki lengur en nú höfum við í meira en 11 mánuði á hverjum einasta degi séð fólk sprengt í tætlur á Gaza-ströndinni, börn, aðallega börn, konur, karla, og við erum orðin vön erum orðin vön því. Ef þau sem hér eru inni hafa ekki séð þáttinn frá því í gærkvöldi þá mæli ég með honum vegna þess að unga fólkið okkar hefur áhyggjur af því að þau og við og samfélagið séum orðin algerlega ónæm fyrir ofbeldi.

Í svarinu var mjög skýrt að ofbeldishegðun hefði aukist til muna og að vandinn væri vaxandi. Þessar upplýsingar höfðu stjórnvöld fyrir rúmlega tveimur árum síðan. Ég verð að segja að í dag er ég reið og sár yfir því á hvaða stað við erum komin sem samfélag; ung stúlka myrt af öðru barni, ungur drengur dæmdur nýlega fyrir tvær alvarlegar stunguárásir, og lengi mætti telja. Hvernig geta stjórnvöld horfst í augu við eigið aðgerðaleysi? Við vissum að alvarleg ofbeldishegðun væri að aukast með hverju árinu og að krakkar væru farnir að bera hnífa í meiri mæli. Það er þyngra en tárum taki að stjórnvöld séu oftar en ekki einungis að slökkva elda. Það er mikill skortur á framtíðarsýn og því að bregðast við málefnum áður en allt er komið í óefni. Börnin okkar eru það saklausasta og dýrmætasta sem við eigum sem þjóð. Okkur ber að hafa þau í forgrunni. Börn hafa ekki verið forgangsatriði hjá þessari ríkisstjórn þar sem þeim líður þau eru illa stödd námslega miðað við jafnaldra sína í Evrópu og þau beita meira ofbeldi. Ég vil að ríkisstjórnin sinni því hlutverki sem henni er gefið að hún leggi allt sitt í að sinna heilsu og velferð barnanna okkar svo að við getum raunverulega verið það velferðarsamfélag sem við viljum sjá. Þetta snýst um að tryggja öryggi og tryggja að börn hljóti þá vernd sem þau þurfa til að þroskast og dafna í öruggu og heilsusamlegu umhverfi. Ég hef endað á þeim orðum áður það er með öllu óforsvaranlegt að stjórnvöld sýni vandanum svo lítinn áhuga en í dag segi ég að nú neyðast stjórnvöld til að horfast í augu við áhugaleysi sitt og átta sig á að raunverulegra aðgerða er þörf núna strax.

Herra forseti. Í dag ætlar Flokkur fólksins að flytja frumvarp sitt um að komið verði í veg fyrir að persónuafsláttur verði afnuminn um næstu áramót af almannatryggingagreiðslum til þeirra sem búsettir eru erlendis en eru í rauninni að fá greiðslur frá íslenska ríkinu. Það hefur nefnilega valdið mikilli vanlíðan og óöryggi þessa fólks og ég er að heyra af fullorðnu fólki sem hreinlega er að hugsa um að fara að koma heim. Það getur ekki hugsað sér að missa 64.000 kr. á mánuði strax um næstu áramót

að t.d. hér á Norðurlöndunum, og það er ekki búið að gera neinar ráðstafanir hvað það varðar, er kerfið nákvæmlega þannig að þeir einstaklingar, ef þetta nær fram að ganga, þessi lögleysa eins og ég vil kalla hana, og ég vil kalla hana, munu missa strax sínar 64.000 kr. á mánuði þrátt fyrir að eiga rétt á því að halda áfram að fá greiðslur hér vegna þess að þar er bara endurskoðun eins og hér á ársfresti.

til að reyna að ala önn fyrir sér þar sem er ódýrara að lifa, að þeir geta ekki tekið það á sig að þurfa að taka þennan skell, enda segjum við að þetta sé í raun alveg ótrúleg aðför sem við höfum ekki getað áttað okkur á hverju sæti, því þetta er ekki það sem kemur til með að skipta ríkissjóð nokkru einasta máli. En þetta kemur til með að valda þessum einstaklingum sem verða fyrir þessu höggi alveg gríðarlegum búsifjum og miklu sálarstríði.

Virðulegur forseti. Gærdagurinn var æðiundarlegur í fréttum eins og við öll urðum vitni að.

þá erum við komin á býsna undarlegan stað. Það kemur í sjálfu sér ekki á óvart. Ráðherrum Vinstri grænna hefur oft á tíðum þótt það kannski meira fyrir aðra að fara eftir lögum heldur en sig sjálfa, en þegar dómsmálaráðherra sjálfur finnur sig í þessari stöðu þá verðum við eiginlega hér í þinginu að fá frekari upplýsingar um það með hvaða hætti þetta gekk allt saman fyrir sig. sig. Þá verðum við að taka efnisatriði málsins kannski svolítið út fyrir sviga og til hliðar því þegar þannig þrýstingur kemur upp innan ríkisstjórnarinnar að krafa samstarfsflokks á dómsmálaráðherra um að ganga gegn lögum í landinu gengur eftir er ég ekki viss um að það sé staður sem við viljum vera á. Ég vil hvetja hæstv. forseta til að skoða þetta atriði því að það skiptir raunverulegu máli fyrir þingið að hér sitji ekki stjórn í skjóli þingsins sem gengur um lög og reglur eins og þær séu bara ætlaðar fyrir aðra. Hæstv. forseti. Nú er mikið rigningarsumar að baki, ef sumar má kalla. Það kom þó ekki í veg fyrir að landsmenn settust undir stýri og keyrðu um landið. Eins og margir landsmenn tóku eftir er staða vegakerfisins þannig að þó að vegir séu á mörgum stöðum mjög góðir þá er augljóst að þeir eru ekki gerðir fyrir þá þungu umferð, þann fjölda bíla eða þá atvinnuvegi sem þeir bera í dag. Við búum svo vel að því að hafa samgönguáætlun þar sem forgangsröðun þingsins kemur fram hvað varðar framkvæmdir í vegamálum. Samgönguáætlun var lögð fram hér á síðasta löggjafarþingi. Hún kláraðist því miður ekki og við sjáum að það hefur skapað ýmiss konar vandamál. Það er ljóst að fyrri samgönguáætlun á að vera enn í gildi. En varðandi þessi mál vil ég nefna sérstaklega stöðuna í mínu kjördæmi, Norðvesturkjördæmi. Framkvæmdir á Vestfjörðum eru núna stopp. Malarvegir eru flestir á Vesturlandi og Norðvesturlandi og sumir vegir sem hafa bundið slitlag bera einfaldlega ekki þá umferð sem á þeim er og þeim var breytt í malarvegi aftur. Þetta gerðist í sumar í Dalabyggð og hefur nú að mestu verið lagfært. En það er ljóst að þetta getur gerst aftur. Það er ljóst að uppbygging vega í Norðvesturkjördæmi er nauðsynleg og það þarf að gæta að því að það svæði verði ekki undir í samgönguáætlun sem á að koma fram hér í haust. Vegir eru lífæðar samfélaga

Herra forseti. Ég ætla að hefja mál mitt á tilvitnun, með leyfi forseta: „Við ætlum að efa geðheilbrigðisþjónustu fyrir alla hópa samfélagsins, ekki síst börn og ungmenni.“ Þessi 14 Þessi 14 orða setning úr stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er býsna afdráttarlaus: Það á að efla geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni, ekki síst börn og ungmenni meira að segja. Nú er stutt eftir af kjörtímabilinu og því er ekki ósanngjarnt að leggja mælistiku á hversu vel þetta háleita markmið hefur gengið eftir ekkert sérstaklega vel ef marka má fréttir og umboðsmann barna. Þúsundir barna eru á biðlista eftir greiningarúrræðum og geðheilbrigðisþjónustu. Börn þurfa að bíða í tvö ár eftir ADHD-greiningu og biðlistinn er enn lengri þegar kemur að einhverfugreiningu eða þrjú ár.

Þetta er langt í frá tæmandi upptalning og það er því ekki að undra að umboðsmaður barna sé uggandi yfir stöðunni, enda eru biðlistarnir að lengjast. Það leiðir okkur að þeirri einföldu niðurstöðu að geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og ungmenni hefur að þessu leyti versnað á síðustu árum því að börn sem bíða eru jafnframt börn sem fá ekki þjónustu þegar hún er brýnust. Þetta er þvert á gefin fyrirheit. Við verðum líka að átta okkur á að þegar barn er á biðlista er öll fjölskyldan að bíða og einnig að tvö til þrjú ár í lífi barns eru eins og heil eilífð. Við vitum ósköp vel að það er slegist um hverja krónu í ríkiskassanum og það þarf að forgangsraða peningunum okkar. Börn og ungmenni eiga að vera í forgangi, ekki bara á blaði sem meitluð setning í stjórnarsáttmála heldur í raunverulegum aðgerðum og úrræðum. Biðlistar eiga styttast en ekki að lengjast og þeim þarf helst að útrýma. Börn eiga ekki að vera á biðlistum mánuðum og árum saman.

Virðulegur forseti. Í dag er alþjóðlegi jafnlaunadagurinn. Markmið hans er að vekja athygli á launajafnrétti og hvetja til aðgerða til að ná jöfnum launum fyrir sömu störf. Af því tilefni ætla ég að ræða hið kostnaðarsama, áhrifalausa og séríslenska apparat jafnlaunavottun. Sérstakt hugarfóstur og arfleifð Viðreisnar í íslensku atvinnulífi. Við höfum lögfest hér séríslenskt apparat, sem engum öðrum í heiminum dettur í hug að gera, sem skyldar íslensk fyrirtæki, jafnvel lítil fyrirtæki, til að undirgangast vottunarferli sem á að koma í veg fyrir launamisrétti kynjanna. Við lagasetninguna var enginn áhugi á kostnaðinum sem þessu fylgdi fyrir íslenskt atvinnulíf og lítill áhugi á árangri. Ég hef hins vegar áhuga og ber umhyggju fyrir íslensku atvinnulífi og lagði því fram fyrirspurn fyrir nokkru um árangurinn af þessari vottun. Og viti menn, enginn marktækur munur mælist á kynbundnum launamun hjá þeim aðilum sem fá jafnlaunavottun og hinum sem gera það ekki. Það hefur reyndar dregið mjög úr kynbundnum launamun hér á undanförnum árum og áratugum. Það er jákvætt en það hefur bara ekkert með jafnlaunavottun að gera. Vottunin hefur reyndar verið kölluð láglaunavottun af gárungunum. Við höfum líka fylgst með baráttu íslenskra kvenlækna á Landspítalanum sem flettu ofan af launamisrétti þar, stofnun sem er auðvitað jafnlaunavottuð af ríkinu.

Við sem búum á Suðurnesjum höfum orðið áþreifanlega vör við það að þegar Reykjaneseldar hófust vantaði mikið upp á að til staðar væri aðgerðaáætlun sem hægt væri að vinna eftir. Aðgerðaáætlun hefur síðan verið bútasaumuð eftir því sem atburðum vindur fram og fáir vita neitt um framhaldið. Ég nefni þetta vegna þess að í gær fengum við þingmenn Suðurkjördæmis tölvupóst frá bæjarstjóra Skaftárhrepps sem innihélt bókun sveitarstjórnar þar sem hún lýsir miklum áhyggjum vegna nýlegs jökulhlaups úr Mýrdalsjökli sem olli miklu tjóni á vegum og landi í héraðinu. Sveitarstjórn Skaftárhrepps vill að stjórnvöld grípi til tafarlausra aðgerða til að bæta vöktun og viðbrögð við náttúruhamförum á svæðinu. Það er ástæða til að taka slíkar ábendingar frá heimamönnum alvarlega og setja það í samhengi við atburði annars staðar á landinu. Þarna er fyrst og fremst verið að hvetja til aukinnar vöktunar á svæði þar sem óblíð náttúra getur látið á sér kræla með litlum eða engum fyrirvara. Hafi Reykjaneseldar verið alvarlegir þá er erfitt að ímynda sér hvað getur gerst ef Katla, hættulegasta eldfjall landsins, fer af stað. Við verðum að bæta vöktun, boðunarkerfi og rýmingaráætlanir sem gætu, ef allt fer á versta veg, bjargað mannslífum. Tökum máltækið að byrgja brunninn alvarlega. Hinn þráláti „þetta reddast“-þankagangur okkar Íslendinga getur stundum átt rétt á sér en þegar kemur að viðbrögðum við náttúruhamförum er þessi frasi okkar akkillesarhæll. Íslendingar verðum að temja okkur miklu meiri fyrirhyggju í þessum efnum. Náttúra landsins krefst þess hreinlega af okkur. Það er til mikils að vinna. Virðulegi forseti. Hagkaup hafa hafið sölu á áfengi í gegnum vefverslun. Viðskiptavinum gefst nú tækifæri til að kaupa áfengi á netinu og sækja í Skeifuna um leið og þeir kaupa ostinn og mjólkina, sem þeir geta gert í Skeifunni allan sólarhringinn. Hér hefur mammon náð lífeyrissjóðunum á sitt band og Hagar eru að stórum hluta í almenningseigu. Þetta er ekki fyrsta netverslunin hér á landi heldur fylla þær brátt tuginn þrátt fyrir að smásala á áfengi sé ólögleg fyrir utan ÁTVR. Ég stæði ekki hér ef þetta væri almenn vara eins og sokkar eða hveiti. Við erum að tala um að aðgengi að áfengi hefur aukist og ný vídd opnast við að þú hafir aðgengi að því allan sólarhringinn. Það er staðreynd að óhófleg áfengisneysla er böl fólks á öllum aldri. Það er talað um að 150 manns látist á hverju ári vegna þess. Fjölskyldur splundrast og ofbeldi eykst. Íslenska forvarnamódelið er þekkt og hefur skilað góðum árangri í baráttunni gegn áfengis- og tóbaksnotkun. Það má segja að það sé orðin útflutningsvara. Haldnar hafa verið ráðstefnur á erlendri grundu þar sem íslenska módelið hefur verið kynnt og árangurinn af því. En hér heima eru öfl sem ætla að hunsa það út frá hugmyndafræði um frelsi einstaklingsins. Frelsi einstaklingsins getur aldrei orðið meira en það öryggi sem hann býr við. ÁTVR vinnur nú undir strangri löggjöf sem lýtur að því að áfengi sé ekki venjuleg vara heldur vara sem við þurfum að halda frá ungu fólki. ÁTVR er bundið af því að þeir hafi fasta álagningu á áfengi og álagning reiknist af innkaupsverði þeirra frá birgjum.

og var það mjög vel viðeigandi og þar kemur reynslukona í það mikilvæga embætti. Að auki hefur ráðherrann tekið þá ákvörðun að Náttúrufræðistofnun Íslands verði með höfuðstöðvar á Vesturlandi og það var eitt af fyrstu verkefnum þessa ráðherra þegar hann settist í stól umhverfis-,

starfsemi ríkisins nær fólkinu, og þarna hefur Guðlaugur Þór staðið vel að verki og það er mikilvægt að minnast þess í þessum stól þegar vel er gert, því að nóg er nú bölsýnin samt, við þurfum líka stundum að minnast á þetta. En hér eru góð verk og góð tækifæri fyrir landsbyggðina, þetta fjölgar störfum, fjölgar fólki með menntun í hinum dreifðu byggðum og því ber sérstaklega að

Íslendingum er tamt að bera árangur efnahagsstjórnunar á Íslandi við nágrannalöndin og berum við okkur þá gjarnan saman við hinar norrænu þjóðir, Noreg, Danmörku, Svíþjóð og Finnland. Þó er miklum mun nærtækara að bera íslenska hagkerfið og stjórnun þess saman við hagstjórn í Færeyjum þar sem færeyska hagkerfið er mun líkara íslenska hagkerfinu, bæði að stærð og samsetningu. Það er mjög athyglisvert að framkvæma slíkan samanburð. Tilfellið er að verðbólga er lægri í Færeyjum, það er meiri stöðugleiki í ríkisfjármálum í Færeyjum og Færeyingar hafa náð okkur og gott betur í landsframleiðslu á mann. Nú mætti ætla af þeim orðum sem gjarnan falla í þessum ræðustól að þetta hlyti að vera sökum þess að Færeyjar eru með alveg einstaklega færan seðlabankastjóra en tilfellið er að þeir eru með engan. Tilfellið er að Færeyingar hafa valið fyrirkomulag í sínum gjaldeyrismálum sem er nokkuð frábrugðið Íslendingum, þ.e. færeyska krónan er beintengd dönsku krónunni sem síðan er beintengd evru. Ég átti samtal við hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra um þetta og beindi raunar spurningu til hans um það hvort við gætum ekki lært nokkuð af Færeyingum í þessum efnum. Því tók hæstv. ráðherra fremur vel.

Herra forseti. Í tilefni Evrópsku samgönguvikunnar sem nú stendur yfir er kannski rétt að þakka þeim sem helst ber að þakka þann árangur sem náðst hefur í loftslagsmálum á Íslandi á síðustu árum, fólkinu sem leggur bensínbílum og tekur upp annars konar samgöngumáta, fólkinu sem fer bara að labba og hjóla á milli staða. Ég held samt að það þurfi ekki miklar þakkir af því að þetta fólk fær ferska loftið og gleðina í staðinn. Það verður sprækara og hressara fyrir vikið. En það sem það gerir líka er að það minnkar álagið á samgönguinnviðina sem við þurfum öll að stóla á, það dregur úr losun og það bætir umhverfið og loftslagið. Þess vegna kom það mér á óvart þegar ég spurði hæstv. fjármálaráðherra, í umræðum hér fyrr í vikunni, út í ívilnun

Við þurftum að berjast fyrir því fyrir ári að halda þessum stuðningi til streitu en ráðherra er bara sáttur við að láta hann renna út — með orðunum, með leyfi forseta: „… ríkissjóður verður auðvitað líka að fá tekjur.“ Ég get lofað herra forseta að reiðhjólamenn eru ekki sú fjárhít sem getur snúið rekstri ríkissjóðs sem hann vill vera láta. Þetta minnir því miður á það sem hæstv. umhverfisráðherra sagði við sama tilefni fyrir ári þegar hann sagði nei, nei, nei við því að framlengja en svo sagði þingið já og ráðherra þurfti að bíta í það súra epli. Umhverfisráðherra sagði: „Það er ekki bannað að spara í ríkisrekstri …“ — maðurinn sem er metnaðarfyllri fyrir því að skera niður á fjárlögum en að skera niður í losun. Núna þurfum við að taka boltann, herra forseti. Við þurfum að sýna í verki að við stöndum með fólkinu (Forseti hringir.) sem sýnir í verki að það sé tilbúið til að breyta samfélaginu í þágu loftslagsins og í þágu þess að fylla lungun fersku lofti,

Borið saman við 1.100 milljónirnar sem á að niðurgreiða losun flugfélaganna um á næsta ári þá held ég að ríkisstjórnin ætti að geta brotið odd af oflæti sínu og stutt þessa þróun (Forseti hringir.) sem er í þágu hennar eigin loftslagsmarkmiða.

Í greinargerð með frumvarpinu segir að frumvarp þetta hafi áður verið lagt fram á 154. löggjafarþingi, sem sagt síðastliðnu löggjafarþingi, Það náði ekki fram að ganga og er nú lagt fram að nýju óbreytt. Með frumvarpi þessu er lagt til að fella úr gildi ákvæði sem mun að óbreyttu fella niður persónuafslátt lífeyrisþega sem búsettir eru erlendis og mun sú framkvæmd ná fram að ganga 1. janúar næstkomandi. Hinn 16. desember 2023 samþykkti Alþingi breytingu á 70. gr. laga um tekjuskatt sem fellir niður persónuafslátt lífeyrisþega sem búsettir eru erlendis. Umrædd breyting var hluti af gistináttabandorminum svokallaða en í því frumvarpi var fjallað um fyrirkomulag gistináttaskatts auk þess sem gerðar voru ýmsar breytingar á öðrum lögum.

en þá var efnislegri umfjöllun um frumvarpið lokið og strax á næsta fundi nefndarinnar var það afgreitt til 2. umræðu. Þegar þessi þáttur mætir inni í þessum bandormi

og frumvarpið, svo breytt, var samþykkt hinn 16. desember. Að þessu gefna tilefni vil ég náttúrlega þakka samstöðu stjórnarandstöðunnar sérstaklega fyrir það hvernig við tókum utan um málið sameiginlega fyrir jólin í fyrra og það var eingöngu okkur að þakka, stjórnarandstöðunni, að þessu máli var frestað. En betur má ef duga skal og við þurfum að koma í veg fyrir að þetta mál nái yfir höfuð fram að ganga í því formi sem það hefur verið lagt fram. Skömmu síðar, skömmu eftir að frumvarpið var samþykkt og allt það og við náðum fram þeirri breytingu að gildistöku þessa tiltekna ákvæðis yrði frestað, hinn 27. desember, sendi Tryggingastofnun engu að síður

fjöllum. Svo virðist einhvern veginn sem stjórnvöld hafi ekki tekið eftir því að gildistöku áðurnefnds ákvæðis hafði jú verið frestað um heilt ár og þá kom í ljós hver raunveruleg áhrif hefðu orðið ef ekki hefði verið fyrir baráttu þingmanna Flokks fólksins og og stjórnarandstöðunnar, að koma frestun á málinu til framkvæmda, þannig að um 3.000 einstaklingar sem hefðu orðið fyrir tekjuskerðingu 1. 1. janúar 2024 um allt að 700.000 kr. á ársgrundvelli — þannig að það var alveg ljóst að við afstýrðum miklu tjóni þegar gildistöku ákvæðisins var frestað. En það breytti ekki þeirri staðreynd að framkvæmdin var látin ná fram að ganga engu að síður,

og þetta var bara áfall. Þetta var nýársgjöfin, algjört áfall fyrir fólk sem á um sárt að binda fyrir, að stærstum hluta.

Það kom fram í svari fjármála- og efnahagsráðuneytis við fyrirspurn Ríkisútvarpsins að breytingin hefði þótt nauðsynleg vegna þess að dæmi væru um að einstaklingar fengju persónuafslátt af skatttekjum sínum í bæði heimaríki og búseturíki og þarna kemur punkturinn. Þarna kemur nefnilega punkturinn. Þarna verð ég bara að koma með innlegg sem kom frá tveimur hv. þingmönnum Sjálfstæðisflokksins sem sögðu það einfaldlega við

Það skal tekið fram að ekki liggja fyrir nein gögn um hve margir njóta slíkrar tvöfaldrar ívilnunar eins og þarna var verið að ýja að og virðist vera tilurðin að því að það eigi að svipta alla aðra persónuafslætti um næstu áramót. áramót. Persónuafsláttur er ekki styrkur. Við skulum bara átta okkur á því. Persónuafsláttur er ekki styrkur heldur afsláttur af greiðslu skatta. Það fær því enginn að njóta slíks afsláttar nema hann greiði skatta til Íslands. Það er nú ekki mikið flóknara en það. Flestir lífeyrisþegar sem búsettir eru erlendis eru almannatryggingaþegar sem hafa flutt þangað vegna bágra kjara á Íslandi. Fólk sem lifir á lífeyristekjum er í viðkvæmri stöðu fyrir breytingum sem minnka skyndilega tekjur þess um hátt í 30% á einni nóttu.

október. Þetta er afar sérstakt í ljósi þess að á hana hefði reynt strax um áramótin ef ekki hefði tekist að fresta gildistökunni fyrir síðustu áramót. Þá er ljóst að margir öryrkjar og eldri borgarar sem búsettir eru erlendis þurfa aðstoð við að gæta réttar síns að þessu leyti, fylla þá út eyðublöð og koma þeim á réttan stað í stjórnsýslukerfinu í tæka tíð.

Sagan sýnir að stjórnvöld gera oft breytingar sem íþyngja þegnunum mjög án þess að þeim fylgi nokkur ábati. Flutningsmenn þessa frumvarps telja nauðsynlegt að afstýra því að þúsundir Íslendinga sem búsettir eru erlendis missi persónuafslátt um næstu áramót.

og svara þeim annmörkum sem ég var að vísa hér til. Þá hlýtur það að liggja fyrir núna 1. nóvember næstkomandi. En það breytir ekki þeirri staðreynd að það á aldrei nokkurn tíma að verða þannig að einstaklingur sem á þennan rétt og er með yfir 75% tekna sinna frá Íslandi eigi að þurfa að sýna frumkvæði í því að sækja um undanþáguna, að sækja um að fá að halda persónuafslættinum sínum áfram hér heima á Íslandi. Að sjálfsögðu á það að vera þannig að hann á að þurfa að sækja um ef hann vill í rauninni ekki þiggja persónuafsláttinn frá Íslandi heldur einhvers staðar annars staðar. Við eigum ekki vísvitandi að reyna að íþyngja ítrekað þeim sem síst skyldi, eldra fólki og öryrkjum, sem er stærsti hluti þeirra sem við erum að tala um hér, enda erum við eingöngu að tala um einstaklinga sem fá greiðslur úr almannatryggingum. Ég hef ekki enn þá séð aðrar svona aðfarir að neinum öðrum en almannatryggingaþegum, engum. En það er eins og við manninn mælt, ég er nú búin að vera hér á hinu háa Alþingi sjö ár og það hefur ekkert farið á milli mála hverjir það eru sem mega í rauninni alltaf fá einn á lúðurinn, hverjir það eru sem eru látnir axla alla ábyrgð, hverjir það eru sem ítrekað taka á sig óráðsíu stjórnvalda, hverjir eru með bognustu bökin, eiga bágast í samfélaginu, eru fátækastir í samfélaginu en á þeim er níðst mest allra. allra. Þessi bognu bök má beygja meira. Það er treyst á það hér af þessum stjórnvöldum að þau brotni ekki en svo brotna krosstré sem önnur tré. Það eru takmörk fyrir því hvað hægt er að leggja á fólk sem er að berjast í bökkum hvern einasta dag við að ná endum saman. Það eru jú öllu takmörk sett. Ég segi ekkert annað en það að við í Flokki fólksins munum berjast gegn því að þetta sem var sem var samþykkt hér í bandorminum fyrir jólin muni nokkurn tíma ná fram að ganga. Þess vegna leggjum við fram frumvarp sem kemur í veg fyrir það og fellir úr gildi a-lið 11. gr., fellir algerlega úr gildi möguleikana á því að svipta fólk persónuafslættinum um næstu áramót, enda er það hrein og klár aðför að einstaklingum sem síst skyldi.

Hér er um einhvers konar hálfgerða brellu að ræða, þ.e. ef fólk er nógu vakandi og árvakurt sjálft þá er hægt að koma í veg fyrir þessa skerðingu. En þetta er einmitt hópurinn sem er kannski ekki læsastur á lögmál internetsins eða færastur í því að kafa í gegnum stofnanabixið allt saman og finna leiðirnar. Þess vegna er þetta eiginlega svona eins og einhver illkvittinn embættismaður í fjármálaráðuneytinu hafi sérstaklega verið að reyna að bregða fæti fyrir þá sem veikastir eru fyrir og freista þess að ná út úr kerfinu einhverju sem lægi þá vel við að setja í eitthvað annað. Þetta er ekki fallegt og þetta er ekki þarft mál. Eins og

Það eru því miður ekki bara eldri borgarar og öryrkjar og þeir fátækustu af eldri kynslóð, við erum að sjá fleiri og fleiri efnahagslega flóttamenn af yngri kynslóðum

og húsnæðisverð mun skaplegra, matarverð mun skaplegra og eldsneyti. Þetta er hin raunverulega hætta á þeirri vegferð sem við erum á núna, eilítið stjórnlausri, og enginn virðist geta stigið á bremsuna því að alvaldið er við Kalkofnsveg,

ekkert skikk á galskapnum að því er virðist. Fyrir okkur erum við að missa úr landi afana og ömmurnar og börnin og barnabörnin. Látum þetta slys ekki henda okkur. Gerum ekki illt verra þeirri kynslóð sem byggði þetta land, byggði innviðina og hefur síðan ekki efni á að búa hér að óbreyttu. Gerum allt sem við getum til að fá þetta fólk aftur heim til Íslands. En meðan það hefur ekki efni á að vera hér skulum við ekki skerða það frekar en orðið er.

Herra forseti. Það er þannig að mannréttindabaráttu lýkur aldrei. Það er alltaf hægt að gera betur þegar kemur að því að styrkja og styðja við mannréttindi fólks. Þetta frumvarp hér er hugsað sem liður í því að halda áfram að auka réttindi trans fólks í samfélaginu, að styðja við hóp sem fékk ansi trausta lagaumgjörð með samþykkt laga um kynrænt sjálfræði hér á þingi fyrir fimm árum en þá umgjörð þarf að treysta betur. Það þarf að sníða af henni skavanka sem hafa komið í ljós í framkvæmdinni og það þarf að taka á atriðum sem ekki var tekið á þegar lögin voru sett á sínum tíma. Það frumvarp sem við ræðum hér til að bæta stöðu trans fólks felur í sér tvenns konar breytingar. Í fyrsta lagi er lagt til að hægt sé að breyta öllu nafninu sínu óháð kynskráningu í þjóðskrá en í dag gildir það bara um eiginnöfn. Í öðru lagi er lagt til að fólk með hlutlausa skráningu í þjóðskrá geti valið vegabréf með þá kynskráningu sem því finnst líklegust til að tryggja því öryggi á ferðalögum. Í þriðja lagi er gert einfaldara að breyta kynskráningu oftar en einu sinni. Í fjórða lagi er lagt til að skilríki sem þarf að endurnýja í tengslum við breytta kynskráningu verði gjaldfrjáls. Þetta mál er lagt fram öðru sinni. Á síðasta vetri kláraðist það ekki en gekk til nefndar og var sent til umsagnar. Umsagnir voru almennt mjög jákvæðar og við fengum fram sjónarmið frá t.d. Kvenréttindafélagi Íslands, samtökunum Trans Íslandi, Intersex Íslandi,

Síðan kom ansi góð umsögn frá Þjóðskrá sem benti á tæknilega örðugleika við að hrinda í framkvæmd þeirri lausn sem við sáum á vegabréfavandanum eins og var í frumvarpinu á sínum tíma, en þau lögðu til að við færum aðra leið sem við erum að prufukeyra í frumvarpinu eins og það liggur fyrir í dag. Ég ætla að fara aðeins nánar út í þessa fjóra þætti frumvarpsins, bara til að útskýra hvað vakir fyrir okkur. Sá fyrsti snýst um að kynskráning stýri því ekki hvers konar foreldrisnöfn fólk má velja sér. Það var nefnilega þannig, þegar lög um kynrænt sjálfræði voru samþykkt, að allar hömlur voru teknar af eiginnafni þannig að það er ekkert til lengur í rauninni sem heitir nafn sem bara karlar geta borið eða bara konur, hvað þá að það séu til einhver sérstök eiginnöfn fyrir kvár heldur getum við bara öll valið það sem okkur lystir. Ég gæti t.d. farið til Þjóðskrár í dag og tekið upp nafnið Steinunn Þóra Jónsson, svo ég líti hér á ágætan nafnhafa úti í sal, og það með því að halda minni kynskráningu óbreyttri sem karl. Hið sama gildir hins vegar ekki um eftirnöfnin. Karlar skulu samkvæmt lögum bera nafn sem vísar til foreldris með viðskeytinu -son. Konur skulu bera það sama með viðskeytinu -dóttir en fólk með hlutlausa skráningu kyns hefur þann sveigjanleika að geta valið -son eða -dóttir eða kynhlutlausa hliðstæðu sem er -bur, eða vísað til foreldris án endingar, þannig að ég gæti verið Andrés Ingi Jóns, svo að við tökum dæmi. Það er lagt til í 1. gr. frumvarpsins að stíga sama skrefið varðandi foreldrisnöfnin og var gert varðandi eiginnöfnin á sínum tíma þannig að það skipti ekki máli þó að þú sért búinn að stíga það skref að velja hlutlausa skráningu í þjóðskrá, þú getir mótað foreldranafnið þitt að eigin vilja, að eigin upplifun, án þess að þurfa að máta þig inn í einhvern tiltekinn kassa hjá Þjóðskrá. Þetta held ég reyndar að myndi gagnast ýmsum öðrum eins og er reyndar oftast mannréttindabaráttu jaðarhópa. Þær gagnast samfélaginu í heild oft líka, þannig að ég held nú bara að heill hellingur af fólki gæti hugsað sér að leysa aðeins upp foreldrisnafnið sitt og sleppa þessu -son eða -dóttir,

og í þeim tilvikum þar sem barn er ófeðrað verði leyft að vísa í kenninafni til stórforeldris.

sama ættlið og þau. Í öðru lagi er lagt til að fólk með hlutlausa skráningu í þjóðskrá geti valið vegabréf með þá kynskráningu sem því finnst líklegust til að tryggja því öryggi á ferðalögum. Þetta kann sumum að

við kvár eða aðstandendur þeirra. Ég þekki margar fjölskyldur ungmenna sem hafa áhyggjur af því hvernig verði komið fram við stálpin þeirra á ferðalögum ef hinseginleiki þeirra opinberast fólki í samfélögum sem eru fordómafyllri en það sem við búum í. Þetta kemur líka fram í rannsókn sem er vísað til hér í greinargerð frumvarpsins sem var unnin fyrir Kvenréttindafélag Íslands, þar sem kom fram að þessi ótti, óttinn við að lenda í áreitni og jafnvel upp í ofbeldi á ferðalögum, verði til þess að margt fólk veigrar sér við að velja hlutlausa skráningu í þjóðskrá vegna þess að henni fylgir að þú færð endurnýjað vegabréf með hinni nýju kynskráningu í. Þar ertu bara með það svart á hvítu, bókstaflega, að þú sért kynsegin. Frá því að þetta frumvarp var lagt fram síðast hefur reyndar orðið ein ágæt lagfæring. Þjóðskrá Þjóðskrá er farin að gefa út nýja tegund af nafnskírteinum sem eru gild ferðaskilríki innan Schengen-svæðisins og fyrir utan að vera ansi smart þá er engin kynskráning á þeim. Þannig er búið að slá aðeins á áhyggjur fólks af öryggi á ferðalögum innan Schengen-svæðisins en eftir stendur afgangurinn af heiminum. er lagt til að fólk með hlutlausa skráningu í þjóðskrá geti sagt til um það hvaða kynskráningu það vilji láta koma fram í vegabréfi. Við erum einfaldlega að fela þeim sjálfum að meta hvernig þau geti best tryggt öryggi sitt á ferðalögum. Það er enginn sem veit það betur en þau sjálf. Í fyrri útgáfu frumvarpsins var lagt til að fólk með hlutlausa skráningu gæti fengið aukavegabréf útgefið. Þar vorum við nú að hugsa til þess að það er sæmilega stór hópur í samfélaginu sem er með fleiri en eitt vegabréf, við þingmenn þar á meðal getum verið með sérstakt þjónustuvegabréf sem við notum þegar við erum í opinberum erindagjörðum þannig að kerfið okkar býður alveg upp á að vera með tvö eintök af þessum ferðaskilríkjum. Hins vegar benti Þjóðskrá á í umsögn sinni að að kerfi hennar byði ekki upp á tvær ólíkar skráningar í slíkum skilríkjum þannig að það væru ýmis sjónarmið líka varðandi öryggi þeirra skilríkja sem gerði þá framkvæmd dálítið flókna. Við hlustuðum á þá umsögn og leggjum því hér í staðinn til að hægt sé að stýra þessu, fólk geti bara valið sjálft það vegabréf sem hentar. Þar með minnkar vonandi þröskuldurinn fyrir fólk að stíga það skref sem það vill stíga, að velja sér hlutlausa kynskráningu í þjóðskrá í samræmi við sinn vilja án þess að þurfa einhvern veginn að óttast hvers konar skilríki ríkið rétti því fyrir vikið. Í þriðja lagi er lagt til að auðvelda skráningarferli fyrir þau sem kjósa að breyta skráningu kyns oftar en einu sinni. Þetta er nú lítil breyting, myndi ég segja, snýst í rauninni bara um það, kannski meira prinsippatriði, að í gildandi lögum má fólk breyta skráningu oftar en einu sinni, sem er alveg eðlilegt í ljósi þess að oft er þetta dálítið flæðandi ferli hjá fólki, það fer úr einni kynskráningu yfir í aðra og síðan kannski þá þriðju einhverjum árum síðar, bara eftir því sem einstaklingurinn þroskast og uppgötvar sjálfan sig betur. Það sem þarf að gera samkvæmt gildandi lögum er að það þarf að sækja um til Þjóðskrár. Það þarf að rökstyðja það og eftir því sem ég heyri er þröskuldurinn fyrir því ekkert mikill. Ég hef komist að því í kringum þessi mál að Þjóðskrá er er mjög viðmótsþýð þegar kemur að því að taka kynsegin samfélaginu okkar vel. Hins vegar er ákveðið prinsippatriði að á sama tíma og lög um kynrænt sjálfræði gera fólki alveg frjálst að skilgreina kyn sitt sjálft þá eigum við líka að hafa þessa skráningu alveg frjálsa í samræmi við það. Til viðbótar er síðan búið að setja inn í greinina hjáleið í rauninni, eða svona flýtileið, að ef sérstakar ástæður kalla á að fólk breyti kynskráningunni innan skemmri tíma en eins árs aftur þá geti það rökstutt það sérstaklega. Það er hugmynd sem ég ætla ekkert að láta eins og við höfum fundið upp á heldur bara stálum við þessu lóðbeint úr nýlegum lögum í Finnlandi um breytingar á kynskráningu. Í fjórða lagi, aftur lítið atriði en ákveðið prinsippmál, er lagt til að þau skilríki sem þarf að endurnýja

þetta eru oft ekki auðugustu einstaklingar samfélagsins, þetta er fólk sem ber gjarnan mikinn kostnað vegna heilbrigðisþjónustu á sama tíma og það er að ganga í gegnum þetta skráningarferli

veigri sér við að breyta kynskráningu í þjóðskrá þá er þjóðskrá bara með vitlausari upplýsingar en hún gæti verið ef við myndum bara ryðja þessari kostnaðarhindrun úr vegi. Ég hef farið yfir þessi fjögur meginatriði sem lögð eru til með þessu frumvarpi og langar bara að leggja til að frumvarpið gangi eins og síðast til allsherjar- og menntamálanefndar. Ég klára kannski bara á sama stað og ég byrjaði, með því að minna okkur á að það sé ekki bara mannréttindabaráttu lýkur aldrei heldur þurfum við stöðugt að sækja fram í mannréttindabaráttunni. Núna erum við að upplifa bakslag í samfélaginu á ýmsum sviðum, m.a. varðandi réttindi hinsegin fólks, og kynsegin sérstaklega. Þegar svo árar þurfum við hér á þingi að sýna stuðning okkar í verki. Við þurfum að standa með viðkvæmum og jaðarsettum hópum og það gerum við best, við við mætum bakslagi í jafnréttismálum best með því að sækja fram. Við sækjum fram í málefnum trans fólks með því að ná saman um þær breytingar sem lagðar eru til í þessu frumvarpi.

Hver veit nema hann verði nafni minn innan skamms. Ég tek undir það að það þarf að sækja fram í mannréttindabaráttu og það þarf að sækja fram þegar kemur að málum og réttindum og stöðu trans fólks í samfélaginu. Það urðu auðvitað stórstígar framkvæmdir þegar lög um kynrænt sjálfræði voru samþykkt hér á Alþingi fyrir nokkrum árum en líkt og hér hefur verið sagt þarf auðvitað að halda áfram að spinna þráðinn og ég kem hér upp til þess að lýsa því að ég styð þetta frumvarp. Mér finnst hér vera skynsamlega á málum haldið

með því frumvarpi sem við ræddum þá en lýsti yfir áhyggjum af þeirri útfærslu sem þá var á vegabréfsmálum

tvö vegabréf með tveimur ólíkum kynskráningum í. Ég hafði ekki áttað mig á þeirri flækju sem það myndi svo valda í útfærslu eða þeim ómöguleika sem Þjóðskrá hefur svo bent á í umsögn sinni um málið og fagna því að hér sé komin lausn á því máli sem ég held að gæti skipt gríðarlega miklu máli fyrir fólk sem er með hlutlausa skráningu í

þá finnst mér þetta alveg ágæt útfærsla sem hér er lögð fram en velti því upp hvort ganga ætti lengra og hreinlega bara leyfa breytingar, það þurfi ekki að líða neitt ár frá síðustu breytingu. Hér er vissulega, líkt og hv. fyrsti flutningsmaður lýsti, lögð fram varaleið

að breyta skráningu kyns síns. Ég held að það sé ekki sérlega fjölmennur hópur sem myndi nýta sér slíkt en að hópurinn sem myndi nýta sér slíkt liti á það sem aðkallandi mál að geta gert það sem hraðast. Hvað varðar aðrar greinar frumvarpsins þá líst mér bara vel á þær eins og þær eru orðaðar. Ég tek bara undir þau orð að ég vona að þetta mál fái góða framgöngu hér í þinginu að það skiptir máli, eftir að búið er að setja góð heildarlög, að halda áfram að bæta við og sjá hvar er hægt að þétta enn betur þegar kemur að réttindum fólks og ég held að það sem hér er lagt til til að bæta stöðu trans fólks sé einmitt til þess.

orðastað hér fyrir ári og þar lýsti hún einmitt þessum áhyggjum að útfærslunni varðandi vegabréf og ég lýsti mig sömuleiðis reiðubúinn til að skoða það. Þetta snýst allt um að finna einhverja praktíska leið fram á við.

Það verður áhugavert að sjá hvernig umsagnaraðilar taka þessari útfærslu, hvort við séum hér búin að hitta á einhvern meðalveg á milli þess sem við gætum kallað ýtrustu kröfur kynsegin samfélagsins og eðlilegrar íhaldssemi ríkisstofnunar sem þarf að sjá um framkvæmdina. Það þarf einhvern milliveg.

hvenær sem er. Ég held hins vegar að ríkisstofnunin sem sér um það gæti verið dálítið íhaldssöm á að taka vel í það, en kannski verður hægt að spyrja hana að því við umfjöllun nefndarinnar.

þetta er lítill hópur en fyrir einstaklingana í þessum litla hópi eru þetta gríðarlega miklir hagsmunir. Þess vegna skiptir þetta mál

þurfum við að hlusta eftir umsögnum sem koma um málið. Við sáum það við þinglega meðferð mála, þegar við vorum að samþykkja lögin um kynrænt sjálfræði og önnur tengd lög, að sem betur fer er af fólki þarna úti sem hefur áhuga á þessum málum, jafnvel þótt þau snerti það kannski ekki beint. Sem betur fer er líka stór og öflugur hópur baráttufólks í mannréttindabaráttu, sem berst fyrir sínum eigin réttindum og er

best hvað það er sem þau þurfa á að halda. En við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði höfum alla tíð stutt við réttindabaráttu hinsegin fólks og okkur finnst mikilvægt að halda áfram að gera breytingar sem auka réttindi fólks. Auðvitað er gott að við séum að færast upp á alþjóðlegum listum (Forseti hringir.)

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um skipun nefndar til að greina sóttvarnaaðgerðir stjórnvalda í heimsfaraldri kórónuveirunnar

Í tillögunni er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að skipa nefnd þriggja óháðra sérfræðinga til að greina sóttvarnaaðgerðir stjórnvalda í heimsfaraldri kórónuveirunnar í ljósi 67., 71. og 75. gr. stjórnarskrár lýðveldisins og að skipan nefndarinnar fari eftir tilnefningum Lagastofnunar Háskóla Íslands, Lögmannafélags Íslands og dómstólasýslunnar sem tilnefnir jafnframt formann. Skýrslan verði kynnt hér á þingi haustið 2025. Þess ber að geta að þetta er í annað skipti sem þessi tillaga er lögð hér fram. Hún var einnig lögð fram á síðasta þingi en náði ekki fram að ganga. Hún er endurflutt hér óbreytt. Lagalegar hliðar sóttvarnaaðgerða voru ekki til skoðunar í skýrslu nefndar um áfallastjórnun stjórnvalda í Covid-19 sem skilað var til forsætisráðherra í október 2022. Í þeirri skýrslu er þó talið athyglisvert að ekki hafi í ríkara mæli verið leitað formlegrar heimildar Alþingis vegna opinberra sóttvarnatakmarkana. Flutningsmenn eru sannfærðir um að brýnt sé að þessi úttekt sem hér er lögð til fari fram áður en næsti heimsfaraldur ríður yfir, sem vonandi verður sem lengst í, og að okkur sé með þeim hætti gert auðveldara að draga lærdóm af þessum ömurlega faraldri sem við viljum helst gleyma á öllum sviðum, ekki síst er varðar þær aðgerðir sem gripið var til og voru til þess fallnar að skerða frelsi og ferðir almennings. Nú skal það tekið fram, herra forseti, að í upphafi þessa heimsfaraldurs, þegar gripið var til fyrstu aðgerða hér,

Um það verður ekki deilt að ein af frumskyldum stjórnvalda á hverjum tíma er að tryggja öryggi borgaranna, líf þeirra og heilsu gagnvart hvers konar utanaðkomandi ógnum jafnt sem ógnunum innan lands, tryggja eignarréttinn en tryggja líka frelsi einstaklinga til orðs og æðis. Það er í umboði borgaranna og í krafti þingræðis sem ríkisvaldið setur almennar leikreglur að að frumkvæði löggjafans og ber ábyrgð á því að þeim sé framfylgt. Ég lýsti hins vegar yfir efasemdum um réttmæti þeirra sóttvarnaaðgerða sem gripið var til sumarið 2020, gerði það opinberlega í blaðaskrifum, í viðtölum við fjölmiðla og í ræðum. Efasemdir mínar fóru vaxandi eftir því sem vitneskja okkar um veiruna varð meiri, þegar ég áttaði mig á því að sóttvarnaaðgerðirnar væru í besta falli byggðar á mjög veikum lagalegum grunni. Ég lýsti yfir miklum efasemdum um það að heilbrigðisyfirvöld gætu sótt stuðning í sóttvarnalög eins og þau voru á þeim tíma fyrir aðgerðum sínum, og skipti í rauninni engu hversu skynsamlegar þær þóttu vera. Að minnsta kosti væru stjórnvöld komin fram á bjargbrún hins löglega. Það er svo að borgaraleg réttindi okkar allra eru varin í stjórnarskrá. Þau verða ekki afnumin, ekki einu sinni tímabundið, með reglugerðum eða án beins atbeina löggjafans og undir ströngu eftirliti hans, löggjafans sem fulltrúa borgaranna. En eins og við munum öll var Alþingi á þessum tíma að stórum hluta lamað.

og ef þörf hefði verið, sem líklegast hefur komið í ljós, að setja þeim stólinn fyrir dyrnar. En vandinn var víðtækari en svo vegna þess að hér fór fram atlaga að málfrelsinu. Það var gert af stjórnmálamönnum, var gert af mörgum í heilbrigðisstéttinni, það var gert af fjölmiðlum o.s.frv. þar sem með skipulögðum hætti var reynt að þagga niður í öllum þeim gagnrýnisröddum

Þetta var alþjóðlegt vandamál sem við sáum gerast í flestum ríkjum í Bandaríkjunum, Bretlandi og víðast á Norðurlöndunum, líklegast með einni heiðarlegri undantekningu sem var Svíþjóð sem greip ekki til þeirra sóttvarnaaðgerða og takmarkana á borgaralegum réttindum sem annars staðar var gert. Það er þannig, herra forseti, að það sannaðist í heimsfaraldrinum að óttinn, vegna þess að við vorum rekin áfram af ótta, kallar kallar á sitt fyrsta fórnarlamb og fyrsta fórnarlamb óttans er frelsið. Um leið hverfur umburðarlyndið, umburðarlyndi gagnvart ólíkum skoðunum eins og ég nefndi hér áðan.

Við þurfum að læra af því og við þurfum að koma í veg fyrir það að þegar við þurfum að eiga við utanaðkomandi ógn, hvort heldur það er ógn vegna veiru, hættulegs sjúkdóms, faraldurs, að við pössum að ganga ekki þannig fram að spurningar séu ekki leyfðar, að gagnrýnin sé þögguð niður með skipulegum hætti. Það er líka þannig að þegar frjálsir einstaklingar hlýða athugasemdalaust og án gagnrýni fyrirmælum stjórnvalda sem takmarka borgaraleg réttindi þá er leiðin mörkuð til helsis, til forræðishyggju. Þetta er jarðvegur valdstjórnar sem verður til þar sem flestu er viðkemur mannlegri hegðun verður stjórnað með reglugerðum og valdboðum. Ég geri mér grein fyrir því, herra forseti, og ég er engin undantekning frá því, að öll þráum við öryggi og flest okkar setjum traust okkar á stjórnvöld þegar kemur að því að vernda okkur öll, borgarana, gegn utanaðkomandi ógnum. En hættan er sú að þessi ótti geri okkur sljó í varðstöðunni fyrir borgaralegum réttindum okkar, að við afhendum frelsið af fúsum og frjálsum vilja og sættum okkur við að mikilvæg borgaraleg réttindi séu lögð til hliðar í nafni almannaheilla.

með nægilegum hætti að borgaralegum réttindum okkar þegar gripið var til sóttvarnaaðgerða. Það er auðvitað stundum þannig að það kunna að vera réttmæt rök til að takmarka frelsi einstaklinga vegna almannaheilla. Undir það skal tekið. En slíkt verður alltaf að vera tímabundið og slíkt verður aldrei hægt að samþykkja öðruvísi en að Alþingi Íslendinga komi að þeim ákvörðunum eftir a.m.k. einhvern ákveðinn tíma, tvær til þrjár vikur eða svo. svo. Guð gefi okkur það að þurfa ekki að glíma við þetta. Það væri skynsamlegast fyrir okkur hér á þingi, áður en við tökum til við að þannig að við vissum hvaða hugsanlegir fingurbrjótar væru í þeirri lagasetningu sem við erum að glíma við,

Hitt er svo annað að það frumvarp sem lagt er fram hér hefur tekið verulegum breytingum frá því að það var fyrst lagt fram. Ég hygg að mér sé óhætt að fullyrða að frumvarpið,

og töluvert mikið betra, í rauninni miklu betra, en gildandi sóttvarnalög. Að því leyti kann að vera skynsamlegt fyrir þingið að afgreiða sóttvarnalögin í þeim ásetningi að taka þau til endurskoðunar þegar viðkomandi skýrsla, sem við erum að biðja um að verði gerð, og tillögur frá þar til bærum sérfræðingum líta dagsins ljós. Það kann að vera að það séu skynsamlegustu vinnubrögðin fyrst menn náðu ekki að afgreiða þessa tillögu hér á liðnu þingi með þeim hætti sem ég var að vonast eftir og flutningsmenn.

Herra forseti. Það er fátt í ræðu þingmannsins sem ég get tekið undir annað en það að ég er sammála honum um að vonandi þurfum við aldrei aftur að takast á við aðstæður á borð við heimsfaraldur kórónuveiru, en því miður, með hröðum samgangi fólks í heiminum,

Mér leið stundum undir ræðu hv. þingmanns eins og við hefðum ekki búið í sama samfélagi meðan á

Ég kom fyrst og fremst upp í andsvar vegna þess að ég bara get ekki tekið undir það að hér hafi verið gerð einhver atlaga að málfrelsi. Til að mynda kom hæstv. þáverandi heilbrigðisráðherra, Svandís Svavarsdóttir, Hún var hér í óundirbúnum fyrirspurnatímum og þingmenn höfðu allan þann tillögurétt sem þeir

og ég kalla það atlögu að málfrelsi þegar lítið er gert úr málefnalegri gagnrýni eins og sumir í heilbrigðiskerfinu gerðu

er kannski aftur merki um ólíka sýn, nálgast hugtakið frelsi og frelsi til hvers á algerlega öðrum forsendum en ég myndi vilja gera. Mér finnst mikilvægt að standa vörð um frelsi einstaklingsins til að geta búið í samfélagi þar sem allt er gert til þess að hefta útbreiðslu smita, hefta útbreiðslu sjúkdóms sem vitað var að var með háa

til þess að standa vörð um til að mynda eignarréttinn heldur er það líka frelsi til þess að geta búið í samfélagi sem heldur utan um þau sem eru í viðkvæmri stöðu þegar kemur að sjúkdómum.

á þeim lagalegu heimildum sem lágu að baki því að hér var gengið gegn borgaralegum réttindum. Ég held því fram að þær lagalegu heimildir hafi í besta falli verið á bjargbrún hins lagalega

voru Sovétríkin enn við lýði. Ég tók þátt í því að bjóða hingað til lands flóttamanni frá Afganistan sem var að berjast við sovéska herinn í sínu heimalandi, berjast fyrir frelsi

Frelsi okkar til orðs og æðis er svo mikilvægt og má ekki nálgast það af einhverri léttúð. Ég mun aldrei samþykkja það að einn maður eða ein ríkisstjórn geti með einföldu pennastriki tekið ákvörðun um að takmarka mitt athafnafrelsi á grundvelli einhverra almannaheilla.

Deilan er um það hvort við höfum burði til þess að setjast niður og átta okkur á því hvort við (Forseti hringir.) höfðum lagalegar heimildir til að grípa inn í líf einstaklinga

Virðulegi forseti. Ég kem hér upp sem einn meðflutningsmanna þessarar tillögu og þakka hv. 1. flutningsmanni, Óla Birni Kárasyni, kærlega fyrir frumkvæðið. er að gríðarlega íþyngjandi reglur voru settar á í heimsfaraldri og skerðingum komið á án aðkomu löggjafans. Þó að slíkar neyðarréttaraðgerðir geti átt rétt á sér tímabundið er ljóst að neyðarréttur getur ekki verið grundvöllur ákvarðana mánuðum og árum saman.

Nú þegar við stöndum frammi fyrir ýmsum áskorunum sem tengjast m.a. andlegri líðan barna og ungmenna er gríðarlega mikilvægt að við förum yfir ákvarðanatöku varðandi þær aðgerðir sem var gripið til. Þær aðgerðir voru m.a. kvaðir og skerðingar á lífi og heilsu barna og ungmenna. Nú þegar rykið hefur sest og tíminn liðið hafa þessar aðgerðir elst misvel, aðgerðir sem ég myndi seint kalla mildar. Börn og ungmenni á Íslandi sættu ítrekuðum takmörkunum af hálfu stjórnvalda og endurtekinni einangrun, jafnvel nokkrar vikur í senn. Ákvarðanir um skemmtanahald voru teknar til að sinfóníutónleikar gætu til að mynda farið fram en skemmtanalífi yngri kynslóðanna var fórnað í þágu almannahagsmuna þrátt fyrir þá vitneskju sem lá lengst af fyrir um að börnum stafaði lítil hætta af heimsfaraldrinum. Á þessum tveimur árum fjölgaði tilkynningum til barnaverndaryfirvalda mikið en jafnvel sú staðreynd virtist ekki vega mjög þungt í ákvarðanatöku stjórnvalda. Ég vonast því til þess, virðulegi forseti, að málið fái þinglega meðferð og að við sameinumst um að óska eftir greiningu á afleiðingum af aðgerðum stjórnvalda. Þannig getum við lært af þeim mistökum sem gerð voru og af því með hvaða hætti ákvarðanirnar voru teknar áður en það verður um seinan, eins og hv. framsögumaður málsins hefur lagt áherslu

Virðulegi forseti. Ég mæli hér öðru sinni fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum til styrkingar á réttarúrræðum vegna umhverfismála og réttinum til heilnæms umhverfis.

Meginefni þessa frumvarps er í fyrsta lagi að rýmka aðildarreglur fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Breytingarnar eru til þess gerðar að rýmka skilyrði um lögvarða hagsmuni einstaklinga í ljósi eðlis umhverfis- og auðlindamála. Verði frumvarp þetta að lögum eykst svigrúm einstaklinga í erfiðri sönnunarstöðu til þess að fá úr réttarstöðu sinni skorið og aðgengi þeirra að réttarúrræðum vegna umhverfis- og auðlindamála er betur tryggt. Þá eru skilyrði fyrir aðild félagasamtaka rýmkuð til að auka aðgengi þeirra að réttarúrræðinu. Í öðru lagi er lagt til að rýmka aðild samtaka fyrir dómstólum þegar mál falla ekki undir efnissvið úrskurðarnefndarinnar.

Slíkur málarekstur sætir þó þeim takmörkunum að félagsmenn samtakanna þurfa að hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn sakarefnisins sem fellur ekki vel að málum sem varða almannahagsmuni og umhverfið. Í frumvarpi þessu eru því lagðar til breytingar til úrbóta á réttarstöðu félaga sem starfa í þágu almannaheilla. Slíkt er í samræmi við það sem tíðkast á Norðurlöndunum þar sem samtökum er ekki meinaður aðgangur að dómstólum vegna skorts á lögvörðum hagsmunum í sama mæli og tíðkast hérlendis. Í þriðja lagi er lagt til að gera aðilum kleift að láta reyna á aðgerðaleysi fyrir nefndinni enda getur aðgerðaleysi verið jafn skaðlegt eða enn skaðlegra umhverfinu og hagsmunum fólks en aðgerðir. Aðalheiður Jóhannsdóttir og Kristín Benediktsdóttir hafa bent á að vafi leiki á því hvort Ísland hafi uppfyllt skuldbindingar sínar samkvæmt Árósasamningnum

Þar er aðgengi félagasamtaka og einstaklinga að réttarúrræðum, sér í lagi á sviði umhverfis- og auðlindamála, rýmra en hér á landi ásamt rétti til áfrýjunar eða endurskoðunar á niðurstöðu mála þótt það sé ekki algilt. Sérstaklega er vikið að lagaumhverfi Norðurlanda í þessu tilliti í greinargerð frumvarpsins og hvet ég öll áhugasöm til að kynna sér það.

Evrópuráðið og Evrópuráðsþingið hafa síðan fylgt eftir þeirri samþykkt í sinni vinnu og ályktunum og er þess að vænta að rétturinn til heilnæms umhverfis verði styrktur enn frekar í sessi sem grundvallarmannréttindi með lagalega bindandi hætti.

heilsufarslega í hættu með því að hafa brugðist því hlutverki að grípa til brýnna aðgerða vegna loftslagsvandans. Konurnar, flestar á sjötugsaldri, sögðu að aldur þeirra og kyn gerðu þær sérstaklega viðkvæmar fyrir áhrifum hitabylgna sem tengjast loftslagsbreytingum

Ísland er eitt þeirra ríkja sem ekki geta skorast undan því að ráðast í mikilvægar lagabætur til að styrkja umhverfisrétt og réttinn til heilnæms umhverfis sem grundvallarmannréttindi í íslenskri löggjöf og stjórnarskrá.

Þá segir í greinargerð með frumvarpinu: „Handhöfum ríkisvalds kann að vera skylt að gera ráðstafanir svo að tryggja megi þau réttindi sem ákvæðið mælir fyrir um. Það fer augljóslega eftir ástandi náttúru og umhverfis hvaða aðgerða er nauðsynlegt að grípa til og hvaða hömlur þarf

núlifandi kynslóða og framtíðarkynslóða til að lifa í umhverfi sem stuðlar að góðri heilsu og velferð. Samningurinn inniheldur ekki beinan rétt til heilnæms umhverfis heldur er honum ætlað að nýtast almenningi og félagasamtökum sem tæki til að stuðla að slíkum réttindum.

einstaklinga og fræðimanna að réttarúrræðum vegna málefna sem varða umhverfið sé of takmarkaður en megininntak samningsins er að tryggja réttláta málsmeðferð í umhverfismálum með bættu aðgengi að upplýsingum og með aukinni þátttöku almennings í ákvarðanatöku. Rétturinn til heilnæms umhverfis er undirstrikaður í upphafsorðum Árósasamningsins þar sem ofin eru saman grundvallarmannréttindi og með samningnum er viðurkennt að sérhver manneskja eigi rétt til þess að búa í heilnæmu umhverfi sem mætir þörf hennar fyrir heilsu og velferð.

að réttarúrræðum vegna umhverfisins samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum og því að veita félögum aukinn aðgang að dómstólum að norrænni fyrirmynd. Samkvæmt dómaframkvæmd

hafa ekki greitt þá leið, þvert á móti virðast þau hafa hindrað aðgang félaga að dómstólum. Í frumvarpi þessu er leitast við að leiðrétta það og auka samræmi milli réttarstöðu samtaka og einstaklinga og 60. og 70. gr. stjórnarskrárinnar og alþjóðlegra skuldbindinga Íslands samkvæmt Árósasamningnum og EES-rétti. Með innleiðingu Árósasamningsins hefur Ísland skuldbundið sig til þess að virða markmið samningsins um að stuðla að vernd réttar einstaklinga og framtíðarkynslóða til að lifa í umhverfi sem stuðlar að góðri heilsu og velferð þeirra. Það er mat flutningsmanna að tryggja megi betur ákvæði Árósasamningsins ef frumvarp þetta verður að lögum. Rétturinn til heilnæms umhverfis eru grundvallarmannréttindi. Við erum einnig hluti af tilverunni, af náttúrunni og hún á sömuleiðis sinn eigin rétt til að þróast áfram á eigin forsendum.